Моля квесторите да поканят народните представители в пленарната зала – тези, които са в клуба на народния представител, и тези, които са в коридорите и в парламентарните стаи.

Преди почивката заседанието приключи с гласуване на предложението на комисията за отпадане на § 32, който не се подкрепя от водещата комисия. Имаше искане за прегласуване. В хипотеза на прегласуване сме. Уважаеми колеги, подлагам на прегласуване

Предложението на комисията е прието. Текстът на вносителя за § 32 отпадна в резултат на това гласуване.

б) точка 5 се изменя така: „5. одиторите на финансовите отчети на кредитни институции, инвестиционни посредници, застрахователи или на финансови институции, както и на лицата, които по закон осъществяват контрол върху одиторите на кредитни институции, инвестиционни посредници, застрахователи или финансови институции;” в) в т. 6 думите „финансови институции, застрахователи” се заменят с „предприятията от финансовия сектор”; г) в т. 8 думите „отчетите на банки и на други” се заменят с „отчетите на кредитни институции, инвестиционни посредници, застрахователи и на”, а думите „одиторите на банки” се заменят с „одиторите на кредитни институции, инвестиционни посредници, застрахователи и на финансови институции”; д) в т. 9 след думата „влоговете” се добавя „или компенсиране на инвеститорите”; е) създават се нови т. 10 и 11: „10. органите на други държави членки, на които е възложено да поддържат стабилността на финансовата система посредством използването на макропруденциални правила; 11. органите на други държави членки за оздравяване или органите, на които е възложена защитата на стабилността на финансовата система;” ж) създава се т. 12: „12. институционалните защитни схеми по член 113, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 575/2013, както и на органите, осъществяващи наблюдение и контрол върху тях;” тях;” з) досегашните т. 10 и 11 стават съответно т. 13 и 14; и) създава се т. 15: „15. Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари.”

„Чл. 65а. Член 63 не се прилага, в случаите когато БНБ публикува резултатите от стрес – тестовете, извършвани съгласно чл. 32 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, както и когато предоставя тези резултати на ЕБО с цел публикуването

„(2) Всяка банка оповестява на своята официална интернет страница информация за спазването на изискванията на този закон и актовете по прилагането му в областта на корпоративното управление и изискванията към възнагражденията в банките.” 2.

на консолидирана основа се извършва веднъж годишно в 6-месечен срок след края на периода, за който се отнася. (4) Оповестяването по ал. 3 се извършва чрез официалната интернет страница на банката и в поне една медия. медия. (5) Предприятията майки ежегодно публикуват – в пълен вид или чрез препратки към равностойна информация – описание на правната си структура и управленската, и организационната структура на групата, включително лицата, с които те са в тесни връзки, както и информация по чл. 89, ал. 3. (6) Всяка банка оповестява ежегодно, поотделно за Република България, за другите държави членки и за третите държави, в които банката има дъщерни дружества или е установила клонове, следната информация на консолидирана основа: 1. наименование, описание на дейностите и географско местоположение; 2. размер на оборота; 3. при равнен брой на служители на пълен работен ден; 4. финансов резултат от дейността преди данъчно облагане; 5. начислени данъци върху финансовия резултат от дейността; 6. доходност на активите, получена като отношение на нетната печалба към общото балансово число; 7. получени държавни субсидии. (7) Информацията по ал. 6 е предмет на независим финансов одит и се публикува като приложение към годишния финансов отчет на индивидуална или, когато е приложимо, на консолидирана основа.”

Няма желаещи за изказвания.

който става § 35 в редакция, предложена от водещата комисия. Моля, уважаеми колеги, режим на гласуване по докладваните параграфи.

По § 40 има предложение от народния представител Йордан Цонев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 40, който става § 39: „§ 39. В чл. 74 се създава ал. 4: „(4) Всяка банка създава процедура, по която служителите й може да сигнализират за нарушения в рамките на институцията по самостоятелен и независим ред.” По § 41 има предложение от народния представител Йордан Цонев. Комисията подкрепя това предложение. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41, който става § 40: „§ 40. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така: „(1) Българската народна банка упражнява надзор върху дейността на банките и, когато е приложимо, на финансовите холдинги и на финансовите холдинги със смесена дейност, за да установи спазването на изискванията на този закон и на Регламент (ЕС) № 575/2013, както и на издадените актове по прилагането им за осигуряване на надеждно и сигурно управление на банките и на рисковете, на които те са изложени или може да бъдат изложени, както и за поддържане на адекватен на рисковете собствен капитал. (2) Българската народна банка упражнява и макропруденциален надзор върху банките с цел поддържане стабилността на банковата система и във връзка с предотвратяване или редуциране както на системните рискове – резултат от дейността на кредитните институции, така и на идентификацията и ограничаването на проявата на макроикономически фактори, застрашаващи стабилността на банковата система. (3) Информацията, създавана и събирана по реда на тази глава, е професионална тайна, освен когато законът изрично предвижда нейното оповестяване или публикуване.” 2. В ал. ал. 4 думите „ал. 1-3 обхваща" се заменят с „ал. 1 и надзорният преглед по чл. 79в обхващат”. 3. Създава се ал. 12: „(12) Българската народна банка разглежда подадените сигнали за потенциални или извършени нарушения на този закон, на Регламент (ЕС) № 575/2013 и на актовете по прилагането им, като прилага специални процедури за приемането на сигнали, включително от служители на банки, за които се прилага подходяща защита срещу неблагоприятни последици, защита на личните данни и поверителност на информацията.”

многоуважаемият господин Петър Кънев докладва параграфи от 37 до 44 включително по вносител. Има ли изказвания по тези параграфи?

в който се взема предвид процесът на надзорен преглед и надзорна оценка по чл. 79в. Планът съдържа: 1. описание на начина, по който БНБ планира да изпълни задачите си и да разпредели ресурсите си; си; 2. банките, за които БНБ прецени, че е необходима проверка; 3. банките, за които се планира да бъдат обект на засилен надзор, и действията за упражняване на такъв надзор; 4. график на проверките на място в банките, включително в клоновете и в дъщерните им дружества, в съответствие с чл. 81, ал. 2, чл. 87, ал. 5 чл. 91 и 97. (2) В плана по ал. 1 се включват и банките: 1. за които резултатите от стрес-тестовете или от извършения надзорен преглед и оценка показват значителни рискове за текущата им финансова стабилност или нарушения на този закон, на Регламент (ЕС) № 575/2013 и на актовете по прилагането им; 2. които създават системен риск за финансовата система. (3) По отношение на банките, които са обект на засилен надзор по ал. 1, т. 3, БНБ може да: 1. увеличи броя или честотата на проверките на място в банката; 2. разпореди постоянно присъствие на оправомощени от нея длъжностни лица в банката; 3. изиска допълнително или по-често представяне на информация от банката; 4. извършва допълнителни или по-чести прегледи на оперативните или стратегическите планове или на плановете за дейността на банката; 5. извършва тематични проверки за наблюдение на конкретни рискове, за които има вероятност да се реализират. (4) Българската народна банка може да провежда надзорни проверки на дейностите, извършвани в Република България от клон на банка, лицензирана в друга държава членка, независимо от плана за извършване на надзорни проверки, изготвен от компетентния орган на изпращащата държава. (5) Изготвеният от БНБ план за извършване на надзорни проверки не възпрепятства компетентните органи на приемаща държава да провеждат за всеки отделен случай проверки и инспекции на място на дейностите, извършвани от клоновете на банки на тяхна територия. (6) При изготвяне на плана за надзорни проверки БНБ взема предвид информацията и констатациите, получени от компетентния орган на приемащата държава в резултат на проверки на място в клон на банка, лицензирана в Република България, включително във връзка със стабилността на финансовата система в приемащата държава. Чл. 80б. Българската народна банка извършва най-малко веднъж годишно стрес-тестове на банките за надзорни цели. Чл. 80в. (1) Българската народна банка прави най-малко веднъж на всеки три години редовен преглед за спазването от банките от банките на изискванията по отношение на подходите, за които е необходимо разрешение за използването им за изчисляване на капиталовите изисквания в съответствие с част трета от Регламент (ЕС) № 575/2013, като обръща особено внимание на: 1. промените в дейността на банката, и 2. и 2. прилагането на тези подходи спрямо нови продукти. (2) Българската народна банка анализира и преценява дали банката използва съвременни и добре разработени техники и практики при използването на вътрешни подходи. (3) Когато банка, получила разрешение да използва вътрешен подход, престане да отговаря на изискванията за прилагане на този подход, БНБ изисква от банката да: 1. докаже по задоволителен начин, че неспазването на тези изисквания няма съществени последици, или 2. или 2. представи план за своевременно възстановяване спазването на изискванията, в който е посочен срок за изпълнението му; БНБ може да изиска промяна на плана, ако има вероятност той да не доведе до пълно спазване на изискванията или ако срокът не е подходящ. (4) Ако вероятността банката да постигне възстановяване на спазването на изискванията съгласно ал. 3 е малка или тя не е представила убедителни доказателства, че ефектът от неспазването е несъществен, БНБ отнема разрешението за вътрешен подход или го ограничава до областите, в които

Българската народна банка може да извърши проверка на място в клон на банка, лицензирана в друга държава членка, и да изиска информация за дейността му и за надзорни цели, когато информацията е от значение за запазване стабилността на финансовата система в Република България.” 3. Създава се нова ал. 3: Преди извършване на проверката БНБ провежда консултации с компетентните органи на изпращащата държава. След извършване на проверката БНБ предоставя на компетентните органи на изпращащата държава получената информация и направените констатации,

и в нея се създава изречение трето: „Българската народна банка може да изисква и информация, която й е необходима за определянето на даден клон за значим или за надзорни цели

приемаща държава, както и мерките, установени от БНБ като част от нейната парична политика, не може да бъдат по-строги и ограничителни от тези, предприемани спрямо банките, лицензирани в

от 37 до 44 включително по вносител. Има ли изказвания по тези параграфи?

породен от дейността на банката”. 2. Създават се нови ал. 3, 4, 5, 6 и 7: „(3) По искане на компетентен орган на приемаща държава БНБ му предоставя разяснения как са взети предвид информацията и констатациите, предоставени от него по реда на ал. 2. (4) Когато БНБ не е съгласна с мерките, които компетентният орган на приемащата държава възнамерява да приложи

(5) В случаите когато банка, лицензирана в друга държава членка, извършва дейност в Република България чрез клон, БНБ може да отправи до компетентните органи на изпращащата държава искане за разяснения по какъв начин са взети предвид предоставените от нея информация и констатации. (6) Когато смята, че предоставената от нея информация по ал. 2 не е довела до предприемане на подходящи мерки, БНБ уведомява компетентните органи на изпращащата държава и ЕБО и предприема подходящи мерки за предотвратяване на последващи нарушения с цел защита на интересите на вложителите и потребителите на услуги или на стабилността на финансовата система. (7) Когато банка, лицензирана в Република България, извършва дейност чрез клон в други държави членки, БНБ незабавно изпраща на компетентните органи на приемащите държави информацията и направените констатации, получени във връзка с надзора върху ликвидността съгласно част шеста от Регламент (ЕС) № 575/2013

извършваща дейност в една или повече държави членки чрез клон, възникнат или има основателни съмнения, че може да възникнат ликвидни затруднения,

9”. 6. Досегашната ал. 5 става ал. 11 и в нея се създава изречение второ: „В тези случаи се прилага правото на съответната държава членка”. 7. Досегашната ал. 6 става ал. 12 и в нея навсякъде думите „изпращащата държава членка” се заменят с „изпращащата държава”.

до 54 включително, по вносител. Има ли изказвания по докладваните параграфи? Няма изказвания. Преминаваме към гласуване. Подлагам анблок на гласуване

орган, БНБ съвместно с другите компетентни органи, отговарящи за надзора над дъщерните дружества на кредитна институция майка от Европейския съюз, на финансов холдинг майка от Европейския съюз или на финансов холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз, Европейския съюз, вземат съвместно решение за определяне на специални изисквания за ликвидност съгласно чл. 103а и относно адекватността на рамката за управление на ликвидния риск на кредитната институция майка или на холдинга. холдинга. (2) Решението по ал. 1 се взема в срок един месец от датата, на която БНБ е предоставила на другите компетентни органи доклад, съдържащ оценка на ликвидния рисков профил на групата. ликвидния рисков профил на групата. При вземането на решение се отчита оценката на риска на дъщерните дружества, извършена от другите компетентни органи. (3) Ако в срока по ал. 2 не бъде постигнато съвместно решение, БНБ взема самостоятелно решение относно прилагането на консолидирана основа на специално изискване за ликвидност по чл. 103а и относно адекватността на рамката за управление на ликвидния риск, като отчита оценката на риска на дъщерните дружества, извършена от другите компетентни органи. Преди да вземе самостоятелно решение, БНБ по собствена инициатива или по искане на някой от другите компетентни органи се консултира с ЕБО, като взема предвид неговата препоръка и се мотивира за всяко съществено отклонение от нея. (4) Когато преди изтичането на срока по ал. 2 въпросът е отнесен за разглеждане от ЕБО, БНБ отлага вземането на решението по ал. 3 и изчаква решението, което ЕБО може да вземе съгласно чл. 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № № 1093/2010. В този случай БНБ взема своето решение в съответствие с решението на ЕБО. (5) Решенията по ал. 1 и 3 се мотивират и предоставят на кредитната институция майка от Европейския съюз, а по ал. 3 – и на другите компетентни органи.

възникване на извънредни обстоятелства, когато някой от другите компетентни органи отправи мотивирано писмено искане до БНБ за актуализиране на решението за прилагане на специално изискване за ликвидност по чл. 103а. В случай на искане БНБ може да преразгледа решенията по ал. 1 само с участието на компетентния орган, отправил искането.” Комисията предлага да се създаде нов § 55: „§ 55. Член 92б се изменя така: „Чл. 92б. (1) Когато банка, лицензирана в Република България, е дъщерно дружество на кредитна институция майка от Европейския съюз, на финансов холдинг майка от Европейския съюз или на финансовия холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз, БНБ участва при вземането на съвместно решение за определяне на специални изисквания за ликвидност съгласно чл. 103а и относно адекватността на рамката за управление на ликвидния риск на групата или холдинга. холдинга. (2) Когато в едномесечен срок не е постигнато съвместно решение по ал. 1, БНБ може да поиска консолидиращият надзорен орган да се консултира с ЕБО. (3) Когато не бъде постигнато съвместно решение, Когато не бъде постигнато съвместно решение, БНБ взема самостоятелно решение относно прилагането на специално изискване за ликвидност по чл. 103а и относно адекватността на рамката за управление на ликвидния риск спрямо банката, като отчита становището на консолидиращия надзорен орган и препоръката на ЕБО, когато такава е поискана.

В този случай БНБ взема решение в съответствие с решението на ЕБО. (5) Решенията по ал. 1 и 3 се преразглеждат ежегодно. При възникване на извънредна ситуация БНБ може да отправи мотивирано искане за преразглеждане на решението по ал. 1 или на самостоятелното решение на консолидиращия надзорен орган за прилагане на специално изискване за ликвидност.”

Има ли изказвания по параграфи от 58 до 66? Няма. Закриваме разискванията. Моля Ви, режим на гласуване за параграфи 58,

Прекратете гласуването и посочете резултат.

представяне на непълна или неточна информация при изпълнение на задълженията по чл. 99, параграф 1, чл. 101, чл. 394, параграф 1, чл. 415, параграфи 1 и 2 и чл. 430, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 или оповестяване на непълна или неточна информация при изпълнение на задълженията по чл. 431, параграфи 1-3 и чл. 451, параграф 1

15. извършване на плащания към притежатели на инструменти, включени в собствения капитал на банката, в нарушение на ограниченията, определени с наредбата по чл. 39, ал. 3, или в случаите, в които съгласно чл. 28, 51 или 63 от Регламент (ЕС) № 575/2013 се забраняват такива плащания към притежатели на инструменти, включени в собствения капитал; 16. допускане от банката на едно или повече лица, които не отговарят на изискванията по чл. 10 или 11, да участват в състава на управителния съвет,

изиска от банката да притежава собствен капитал, надвишаващ изискванията, установени с наредбата по чл. 39, ал. 2 и в Регламент (ЕС) № 575/2013, във връзка с рисковете или елементи от тях, които не попадат в обхвата на чл. 1

и 7: „6. разпореди отстраняването на недостатъците по отношение на обхващането на рисковете от вътрешен подход или предприемането на необходимите мерки за ограничаване на последиците от тях, в това число чрез налагане на по-високи мултипликационни коефициенти; 7. отнеме разрешението за използване на вътрешен подход или да изиска своевременно усъвършенстване на подхода;”

така: „12. изиска от банката да използва нетната си печалба за увеличаване на собствения капитал или да й забрани: а) плащането на дивиденти или разпределянето на капитал

„включително изиска публично оповестяване на допълнителна информация или промени в устава на банката”; з) създава се нова т. 20: „20. изисква прилагане на специална политика за провизиране или третиране на активите чрез капиталовите изисквания;“ и) досегашната т. 18 става т. 21; к) създава се т. 22: „22. оповести публично информация за извършено нарушение с посочване на нарушителя;“ л) досегашните т. 19, 20 и 21 стават съответно т. 23, 24 и 25.

в изречение първо накрая се добавя „или на Регламент (ЕС) № 575/2013, както и, когато има съществена вероятност да не ги спази”, в изречение второ след думата „съобщават” се добавя „незабавно” и думата „членка” се заличава и се създава изречение „Когато бъде уведомена от компетентния орган на приемаща държава за предприети превантивни мерки спрямо банката и БНБ прецени, че тези мерки не са подходящи, тя може да отнесе въпроса до ЕБО и да поиска разглеждането му съгласно чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.”

(13) Българската народна банка информира ЕБО за всяка приложена постоянна забрана по ал. 2, т. 13, включително за обжалването й и резултатите от него.”

Няма желаещи. Гласуваме текста на § 67 в редакция на комисията, текстовете на параграфи от 68 до 72 включително по вносител, подкрепени от комисията. Моля, гласувайте.

Благодаря, господин председател. Аз лично не успях да гласувам, имах проблем с пулта. Моля за прегласуване. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

предложение на комисията за създаване на нов § 74,

подкрепен от комисията. Моля, режим на гласуване.

„Финансов холдинг майка със смесена дейност от държава членка” е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 32 от Регламент (ЕС) № 575/2013. 29. „Финансов холдинг майка от Европейския съюз” е понятие по смисъла на чл. 4, параграф

и които отговарят и се отчитат пред управителния съвет или съвета на директорите във връзка с текущото й управление. 36. „Системен риск” е риск от смущения във финансовата система, който е в състояние да предизвика сериозни отрицателни последствия за финансовата система и реалната икономика. 37.

на вътрешните модели по чл. 221, подходът за собствените оценки по чл. 225, усъвършенстваните подходи за измерване по чл. 312, параграф 2,

ал. 2: „(2) Правомощията на БНБ по чл. 121а, ал. 1 се осъществяват отделно и независимо от функциите на БНБ относно надзора върху банковата система.” 3. В

„Преходни и заключителни разпоредби.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 77, който става § 79. Параграф 78

„§ 80. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон финансовите институции, вписани в регистъра на БНБ, които са извършвали дейности по чл. 2, ал. 2, т. 8 и възнамеряват да предоставят една или повече инвестиционни услуги и/или да извършват една или повече инвестиционни дейности съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, подават в Комисията за финансов надзор документи за получаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционни посредници по Закона за пазарите на финансови инструменти. Финансовите институции по чл. 2, ал. 2, т. 8, вписани в регистъра на БНБ, които са извършвали и възнамеряват да извършват обмяна на валута в наличност, привеждат дейността си в съответствие с Валутния закон в срока по ал. 1. (3) Финансовите институции, които към датата на влизането в сила на този закон извършват дейност по чл. 2, ал. 2, т. 10, не се регистрират в БНБ. в БНБ. (4) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон всички регистрирани до влизането му в сила финансови институции връщат в БНБ издадените им удостоверения за регистрация и се пререгистрират в БНБ, ако отговарят на изискванията на чл. 3а, по ред, определен с наредба на БНБ. (5) Заварените при влизането в сила на този закон административни производства за вписване на финансови институции в БНБ се приключват по новия ред.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби”, подкрепено от комисията; текста на вносителя за § 77, подкрепен от комисията;

Гласувайте, уважаеми колеги.

народния представител Йордан Цонев за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде § 83 със следната редакция: „§ 83. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

за лицата от банковия сектор – минимално изискваният собствен капитал, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ,

чл. 87б, ал. 4 и 5, и § 67, т. 4 влизат в сила от датата, на която изискването за ликвидно покритие стане приложимо в съответствие с делегирания акт,

създаване на нов § 82 в редакция на комисията; създаване на нов § 83 в редакция на комисията;

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

Гласувайте, уважаеми колеги.

предложение от народния представител Георги Гьоков, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание: Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. § 1: „§ 1. В глава втора се създават чл. 13а - 13ж: „Чл. 13а. (1) Юридическите или физическите лица, регистрирани като търговци, могат да извършват специални и технологични (повтарящи се) взривни работи само след получаване на разрешение от директора на съответната дирекция „Инспекция по труда”, на чиято територия ще се извършват, или от упълномощено от него длъжностно лице. (2) Условията и редът за извършване на взривни работи се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика.

подават в съответната дирекция „Инспекция по труда”: 1. заявление по образец, утвърден с наредбата по чл. 13а, ал. 2; 2. проект за извършване на специални взривни работи; 3. инструкция за безопасна работа с взривни материали; 4. копие от документ, удостоверяващ правото за ползване на склад за взривни материали; 5. заповед за определяне на ръководителя на взривните работи; 6. списък на лицата, имащи достъп до взривни материали. (2) В заявлението по ал. 1, т. 1 се посочват: 1. наименованието на юридическото или физическото лице; лице; 2. целите, характерът, методите и сроковете за извършване на взривни работи, включително опасността от взривяване на прах и газ; 3. данни за ръководителя на взривните работи; 4. данни за склада, в който ще се съхраняват взривните материали, относно принадлежността,

2. съгласува със собствениците на обектите, които са в границите на опасната зона, и с кмета на общината, когато взривните работи ще се извършват в населени места. Чл. 13в. (1) За получаване на разрешение за извършване на технологични (повтарящи се) взривни работи лицата по чл. 13а подават в съответната дирекция „Инспекция по труда”: 1. заявление по образец, утвърден с наредбата по чл. 13а, ал. 2; 2. технологичен проект за извършване на технологични (повтарящи се) взривни работи. (2) В заявлението по ал. 1, т. 1 се посочват: 1. наименованието на юридическото или физическото лице; 2. характерът и методите за извършване на взривни работи, включително опасността от взривяване на прах и газ; 3. данни за ръководителя на взривните работи; 4. данни за склада, в който ще се съхраняват взривните материали, относно принадлежността, типа и местонахождението му. Чл. 13г. (1) При непълнота и при нередовност на документите по чл. 13б, ал. 1 и чл. 13в, ал. 1 директорът на съответната дирекция „Инспекция по труда” или упълномощеното от него длъжностно лице в срок 5 работни дни от датата на подаване на заявлението писмено уведомява подателя за констатирани непълноти и нередовности на документите, като с уведомлението определя срок, не по-кратък от 10 дни, за отстраняването им. им. (2) В срок 5 работни дни от подаване на заявлението или от датата на отстраняване на констатираните непълноти или нередовности директорът на дирекция „Инспекция по труда” по ал. 1 или упълномощеното от него длъжностно лице издава разрешение за извършване на специални или технологични (повтарящи се) взривни работи или прави или прави мотивиран отказ. (3) Отказ за издаване на разрешение се прави в случаите, когато непълнотите и нередовностите в документите не са отстранени в срока, определен с уведомлението по ал. 1, или при несъответствие с изискванията за издаване на разрешение. Чл. 13д. (1) При смяна на ръководителя на взривните работи лицата, получили разрешение, в срок три работни дни от смяната уведомяват писмено директора на съответната дирекция „Инспекция по труда” или упълномощеното от него длъжностно лице, като прилагат сведения за новия правоспособен ръководител на взривните работи. (2) дирекция „Инспекция по труда” по ал. 1 или упълномощеното от него длъжностно лице в срок три работни дни от подаване на уведомлението за смяна на ръководителя на взривните работи отразява промените в разрешението за извършване на взривни работи или прави мотивиран отказ. отказ. (3) При временно отсъствие на ръководителя на взривните работи работодателят определя друг правоспособен ръководител, като в срок три работни дни от определянето му уведомява писмено директора на дирекция „Инспекция по труда” по ал. 1 или упълномощеното от него длъжностно лице и предоставя сведения за него. Чл. 13е. Отказът по чл. 13г, ал. 3 и по чл. 13д, ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Чл. 13ж.

Предложение на народния представител Георги Гьоков, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9: „§ 9. § 2: „§ 2. В чл. 27 се правят следните изменения: 1. Aлинея 1 се изменя така: „(1) В предприятия с повече от 50 работници и служители се учредяват комитети по условия на труд в състав от 4 до 10 души.” 2. Aлинея 3 се отменя. 3. Aлинея 6 се изменя така: „(6) В предприятията с голям числен състав, сложна структура и териториална разпокъсаност може да се изграждат освен комитети на равнище предприятие и комитети към съответните структурни звена.”

По § 5 има предложение на Христо Калоянов и група народни представители: В § 5 се правят следните изменения:

Няма желаещи. Гласуваме предложението на народния представител Христо Калоянов и група народни представители по § 9, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

2.1 „чл. 30а, ал. 1. Когато работното оборудване и/или опасни химични вещества и смеси представляват непосредствена опасност за здравето и живота на работещите и няма друг начин да се сведе до минимум рискът, заместник-председателят на комитета по условия на труд и председателят на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд писмено уведомяват отговорното длъжностно лице, работодателя и контролните органи за констатираната опасност, като могат да изискат от тях временно да забранят използването им.”

„В § 9 се правят следните изменения: „§ 9. Министърът на труда и социалната политика в срок до 3 месеца от влизането в сила на закона внася за разглеждане от Министерския съвет проект на правилник по чл. 13а, ал. 2.” Комисията не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9: „§ 9. Министерският съвет приема наредбата по чл. 13а, ал. 2 по предложение на министъра на труда и социалната политика в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.” Благодаря. Има ли изказвания по § 9? Няма желаещи. Гласуваме предложението на народния представител Христо Калоянов и група народни представители по § 9, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

Гласуваме наименованието на подразделението „Заключителни разпоредби” и редакцията на комисията за § 9. Моля, режим на гласуване.

ал. 1 се създава т. 5а: „5а. работник или служител, който е избран за представител на работещите по безопасност и здраве при работа от общото събрание или от събранието на пълномощниците по реда на чл. 6, за времето, докато има такова качество;”.

Комисията по труда и социалната политика. Госпожо Нинова, заповядайте да представите закона.

„Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 302-01-55, внесен от Министерския съвет на 27 декември 2013 г., приет на първо гласуване на 29 януари 2014 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания”.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 6: „§ 6. Създава се чл. 29г: Регистърът по чл. 29, ал. 1 се използва за наблюдение и контрол на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и на дейността, извършвана от тях при изпълнението на целеви проекти и програми по чл. 28, ал. 2. Наблюдението и контролът се извършват от Агенцията за хората с увреждания и се уреждат

случаите по ал. 1, т. 3 подновяването на регистрацията на лицето, осъществяващо дейност по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хората с увреждания, може да се извърши в срок, не по-малък от 12 месеца от датата на заличаването. Подновяването на регистрацията се извършва по реда на чл. 35 и 35а.”

предложение от народния представител Георги Гьоков, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението за създаване на нов § 13, който става § 12...

12 и новия § 13? Няма. Гласуваме най-напред предложението на народния представител Светлана Ангелова и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване

става § 12. Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма. Предложението е прието. „Допълнителна разпоредба”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13. „Преходни и заключителни разпоредби”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 14 и предлага да бъде отхвърлен. ПРЕДСЕДАТЕЛ Наименованието на подразделението „Допълнителна разпоредба”, § 13, подкрепен от комисията, наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби”

текста на вносителя за § 13, подкрепен от комисията, наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби”, подкрепено от комисията,

Гласуваме текстовете на параграфи от 15 до 17 включително по вносител, подкрепени от комисията. Моля, гласувайте.

„Комплексно административно обслужване Чл. 13а. Административните органи прилагат комплексно административно обслужване при предоставяне на административни услуги.” Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

Когато искането се отнася за комплексно административно обслужване, то може да бъде подадено до всеки административен орган, който участва в него. Административният орган, пред който е подадено искането, образува производството.

създават се изречения второ и трето: „Наличната информация на хартиен носител при другия орган се предоставя в тридневен срок от поискването й, като срокът за произнасяне тече от датата на получаване на информацията. Служебното уведомяване по смисъла на Закона за електронното управление се извършва незабавно” Създава се ал. 9: „(9) Административните органи осъществяват комплексно административно обслужване в тридневен срок от получаване на достъп до данните на административните органи – първични администратори на данни.”

§ 8: „§ 8. В чл. 133 се създава ал. 6: „(6) Когато компетентният съд не може да разгледа делото, Върховният административен съд постановява изпращането му в равен по степен административен съд.”

§ 9: „§ 9. В § 1 от Допълнителната разпоредба се създава т. 5: „5. „Комплексно административно обслужване” е това обслужване, при което административната услуга се извършва от административни органи, от лица, осъществяващи публични функции, или от организации, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствeни средства, за които са налице данни, събирани или създавани от извършващия административната услуга първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.”

„Преходни и заключителни разпоредби”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на подразделението на закона: „Заключителни разпоредби”.

утвърдени от главния секретар, съответно от постоянния секретар на отбраната и от секретаря на общината, а за Министерството на вътрешните работи – от министъра на вътрешните работи или от оправомощено от него длъжностно лице.”

Министерският съвет може да създава центрове за комплексно административно обслужване. Структурата и организацията на дейността на центровете се уреждат с наредбата по ал. 1.” 2.

Общите правила за организацията и провеждането на студентските стажове в администрацията се определят с наредба, приета от Министерския съвет, а неуредените въпроси – с вътрешни правила, утвърдени от главния секретар, съответно от постоянния секретар на отбраната и от секретаря на общината,

Няма. Гласуваме наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби” в редакция на комисията – „Заключителни разпоредби”, и текста на § 9

Не можете да искате, господин Михов, защото мина 18,00 ч., а един час до края на заседанието нямате право на почивка. Моля, седнете си.

Комисията предлага да се създаде нов § 11: „§ 11. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема наредбата по чл. 18, ал. 3 от Закона за администрацията.”

става § 12: „§ 12. (1) Административните органи въвеждат комплексно административно обслужване не по-късно от 1 година от влизане в сила на този закон. (2) Спазването на срока по ал. 1 се възлага на главния секретар, съответно на постоянния секретар на отбраната и на секретаря на общината, а за Министерството на вътрешните работи – на министъра на вътрешните работи или на оправомощено от него длъжностно лице.”

Желаещи за изказвания? Няма. Гласуваме анблок предложението за създаване на нов § 11 в редакция на комисията; редакция на комисията за § 10 по вносител, който става § 12;

става § 13. Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма. Предложението е прието, с това – и обсъжданият законопроект. Благодаря Ви за участието.

Благодаря Ви, господин председател. Дано сега съм точен – не съм просрочил и с една минута. Тъй като изчерпахме процедурите за проверка на кворума и е очевидно, че в залата няма 121 народни представители (шум, реплики и да бъде отложена за разглеждане в утрешния пленарен ден като точка отложена за разглеждане за утре като точка първа. Това ли е предложението Ви? Веднага ще подложа на гласуване Вашето предложение. Моля, гласувайте.

Моля, гласувайте. Гласували 96 народни представители: за 12, против 79, въздържали се 5. Предложението не е прието. Заповядайте, за прегласуване – от трибуната, господин Михов. Трябва да мотивирате прегласуването. Явно залата има желание за работа. Благодаря Ви, господин председател. Можете да проверите в електронната система – не можах да гласувам, нещо пулта ми явно... Може би пултовете на опозицията са настроени да дават дефект, така че правя процедура

Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Безспорно е, че това е един от важните законопроекти, които пленарната зала... се обсъжда и ще се гласува. И аз, господин председател, ползвам процедура по начина на водене, което не е насечена към Вас, а моля да поканите в залата да присъства

тя беше поела ангажимент и към бизнеса, и към нас като народни представители за промените в този Закон за обществените поръчки. Аз мога да кажа, че беше сформирана и работна група, която работи много диалогично. Считам, че голяма част от промените, които са постигнати, текстовете, които са записани в този проектозакон, са приети с консенсус, но е важно тук да бъде министър, заместник-министър

Дайте ми списъка, имам право! Господин Михов го иска, но нямат право от групата, аз ще направя служебна проверка на кворума.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 302-01-14, внесен от Министерския съвет на 29 август 2013 г., приет на първо гласуване на 10 октомври 2013 г.”. „Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. В чл. 2, ал. 1 в текста преди т. 1 думите „по процедурите, предвидени в” се заменят с „при условията и по реда на” и запетаята след думите „този закон” се заличава.”

Предложението е оттеглено. Предложение от народния представител Емил Костадинов и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:

б) изпълнение или проектиране и изпълнение на един или няколко вида строителни и монтажни работи по Приложение № 1; в) изпълнение с каквито и да е средства на една или повече дейности по изпълнение на строеж в съответствие с изискванията на възложителя.”

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Обикновено заглавието не е тема за остър дебат, но доколкото процедурните възможности за оттегляне на едно предложение на второ четене са ограничени, употребявам, а не злоупотребявам с процедурата, да насоча вниманието Ви към следното. Факт е, че законът отлежава в Правната комисия няколко месеца. Безспорен факт е, че в Правната комисия, в работната група беше свършена много работа, за което искам да благодаря на колегите. Благодарение на тази работа първоначалното предложение, внесено от Министерския съвет, доби вид, който е много по-близо до нуждите и реалността. Това също е факт. Някои от най-спорните предложения, които бяха в първоначалната версия, отпаднаха. Въпросът е друг. На България й предстои да транспонира европейското законодателство в сферата на обществените поръчки. Крайният срок за това по мои изчисления е краят на 2015 г., а би могло да се случи много по-рано. Получава се следното. Днес ще приемем закон, който ще бъде в сила вероятно не повече от година. Искам да насоча вниманието Ви към един факт, който мнозина тук сме споделяли помежду си. Същата констатация ще откриете редовно в кореспонденцията от страна на Европейската комисия по отношение на България – че честите промени на законодателството в сферата на обществените поръчки имат изключително негативен ефект по отношение на качеството на възлагане и на контрола. Затова Ви призовавам – споменах в началото, поради процедурната ограниченост, текстът да бъде оттеглен – да не подкрепите заглавието. Целият труд, положен в работната група и в Правната комисия, няма да отиде на вятъра. Всички предложения могат да бъдат използвани при разработването на изцяло нов закон в сферата на обществените поръчки. Благодаря.

Вярно е, че работата в комисията мина много конструктивно и Вашият принос и приносът на госпожа Маджарова е не малък, за което Ви благодаря пред всички колеги! Факт е, че бяха гласувани две директиви, които отмениха Директива 1718 от 2007 г., но колеги, тези директиви още не са обнародвани в официалния вестник на Европейската общност.

на стойност приблизително 5-5,5 милиарда. Ще имаме двегодишен срок за транспониране на двете директиви и новият закон не може да бъде написан за два-три месеца. Това означава, че тези, които искат да останат сега действащите текстове, искат да бъдат разпределени десетина милиарда лева, които да бъдат събирани от 7-8 фирми в страната.

на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове имахме възможността да изслушаме контролните органи, сред тях и Агенцията по обществените поръчки, където беше заявено, че тя вече има възложена задача от правителството да разработи новия Закона за обществените поръчки. Стана ясно, че има сформирана работна група с краен срок месец септември.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Още един път искам да напомня какво Ви каза господин Хамид. Не може да работим по този закон, който в момента съществува, и това, което се предлага, по същество е точно същото – да останем на стария закон, за да могат 90% от поръчките да отидат в шест фирми. Ако смятате, че това е модернизация и по-добро разпределяне на обществения ресурс, смятам, че не е така, но сигурно онази част от залата е свикнала да работи по този начин. Поради тази причина този закон й е скъп, поради тази причина тях ги няма в момента тук, поради тази причина едва ли с такова присъствие много скоро ще приемем и други закони. Затова горещо Ви призовавам: гласувайте в подкрепа на закона и да вървим нататък. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Ерменков.

едва ли на седмици. Само че въпросът е съвършено друг. Нека Ви обърна внимание върху няколко неща. На първо място, с предложените текстове ние задължаваме Министерския съвет да разработи няколко подзаконови нормативни акта, като срокът за това е октомври. Тоест така или иначе имаме действия, които са отложени към края на годината. Тоест те ще влязат в сила няколко месеца преди да бъде приемано новото законодателство. Още един факт тези, които познават системата на обществените поръчки, знаят, че това е сложна инерционна система, където понякога от обявяването на поръчката до възлагането – не говоря за приемането на работата, до възлагането минават седем или осем месеца. Колкото по-малко радикални промени има в този процес, толкова повече неприятности ще спестим и на възложителите, и на изпълнителите. Колкото до риториката, свързана с изтичането на обществен ресурс, аз съм изключително любопитен кой от предложените текстове в тази промяна препятства изтичането на обществен ресурс? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Дончев. Има думата господин Страхил Ангелов. Само да Ви подсетя, уважаеми народни представители, че обсъждаме

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, проблемът с този закон е малко по-различен и вярвам, че ще успея да Ви убедя,

по заглавието и § 1. Защото дали трябва, или не трябва се решава на първо четене. На второ се гласува текст по текст. СТРАХИЛ АНГЕЛОВ: Тъй като междувременно по Споразумението за партньорство постъпиха коментари, свързани със сектор „Обществени поръчки”– това се случи, уважаеми колеги, между първо и второ четене. Знаете, законът е обемист и престоя доста време в комисията. На база на тези коментари Република България даде на Европейската комисия стратегия за сектора. Тоест тук въобще не говорим за тези 24 месеца, които имаме на разположение да транспонираме директивата. Ние вече сме изпратили в Брюксел стратегия, съгласно която септември месец

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин Ангелов, преди малко тук се говореше за импресии, но това е инерция. Никой от пленарната зала, а може би единици изобщо знаят какво ще се случи през тези няколко месеца и по отношение на европейското законодателство, и по отношение на заявените приоритети на правителството. Инерция е думата, която точно описва процесите, защото и вицепремиерът, и министърът на правосъдието, и целият екип на Министерството на правосъдието говореха как обществените поръчки ще се възлагат по един нов начин – да, чрез електронното правителство, електронно управление, което чуваме, че изостава за 2020 г. Тоест далеч в светлото бъдеще. Правя Ви реплика, защото няма друга процедура, но съм напълно наясно и съгласна с Вас с това, което заявихте. Дори и от нашата парламентарна група се изказа същото становище. Наистина много труд се положи върху този Закон за обществените поръчки, но след като ще променяме законодателството след няколко месеца, няма нужда от сътресения нито на бизнеса, нито на всички правоприлагащи органи, в това число и държавните институции, и по отношение на новите правила за възлагане на обществени поръчки, дори по отношение на обявленията и документацията. Благодаря. Ще се включи ли някой в този лингвистичен спор с друга реплика? Заповядайте, госпожо Василева. ИВЕЛИНА госпожо председател, намесвам се и аз в лингвистичния спор. Уважаеми господин Ангелов, Вие призовахте към разбиране и аз напълно Ви разбирам, защото съм чела коментарите на комисията към Споразумението за партньорство. Убедена съм, че не съм единствената и много от Вас са го направили и са наясно с позицията на комисията. Тази позиция е изразявана нееднократно в поредица от писма, отправени към българското правителство, така нареченият „нон пейпър” при при формирането на новото правителство и докладът, който комисията изпрати за състоянието на европейските фондове. Бяха правени нееднократни коментари за това, че честата промяна на законодателството, свързано с възлагането на обществените поръчки, е една от основните причини за дефектите, които се появяват,

задачата на един нов парламент е не да обърне цялото законодателство с главата надолу, а да държи на конкретни принципи и да има приемственост, но не мога да се съглася в никакъв случай, че, виждате ли, причината да не се променя един закон трябва да бъде точно електронната търговия и електронното правителство. И ще кажа защо. Защото точно преди четири години предишното правителство на ГЕРБ обеща, че ще имаме до 2012 г. електронно правителство. Така ли беше? Къде е това правителство? Похарчиха десетки милиони левове и накрая нищо. ГЕРБ.) Почти милиарди, да, ако искате и така го приемете. Нищо не направихте! И сега точно тези хора са седнали да се оплакват за какво ли не. Така че замълчете си, когато става дума за електронно правителство и за електронна търговия! (Реплики от ГЕРБ.) Репликата е към него, да! Мисля, че това не бива да бъде основната причина, когато оспорваме промените в един закон.

Благодаря Ви. Колеги, пак искам да се опитам да Ви обясня. Не става дума, господин Мутафчиев и госпожо Атанасова, за електронно правителство. Става дума за привеждане в съответствие на една директива, която вече е факт. Тя не е гласувана тук, в този Парламент, а в друг парламент, където Република България също има представители. Но тя вече е факт. И ние имаме 24 месеца да я транспонираме. Дотук съм съгласен с господин Хамид, но с риск да се повторя, ще Ви кажа: на база постъпилите коментари по Споразумението за партньорство ние вече върнахме отговор в Европейската комисия, че ще транспонираме по-рано На тази база и на база на стратегията, която сме дали за сектор „Обществени поръчки”, ще ни бъде одобрено споразумението за партньорство. Сравнително елементарно е. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Ангелов. Уважаеми колеги, има ли други желаещи да се изкажат по обсъжданите параграфи и заглавието?

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, въпреки възгласите на голяма част от колегите, ще бъда много кратък. През декември месец точно от тази трибуна аз и моите колеги Ви предупредихме, когато приемахте Закона за местните данъци и такси, че ще направите голяма беля. Само два месеца след това и след нашето предупреждение белята вече е факт. Вие с Вашите поправки и промени, с Вашето партийно гласуване... Тогава много от колегите, говорих с тях, казаха: „Да, прави сте, но партийната воля изисква друго, партийните нареждания от „Позитано” казват друго, въпреки нашето желание.” Белята вече е факт. Сега ще се чудим как да поправим тази грешка, заради която българските граждани ще бъдат ощетени с над 50 милиона. В момента Ви предупреждаваме пак: ще направите същата грешка и сами ще се убедите само след няколко месеца – два или три, че сме били прави и, не дай си Боже, тази грешка да доведе до по-сериозни последствия и до санкции към страната. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ

(КБ): Колеги, понеже темата наистина е сериозна, мисля че за 5-6 минути няма да можем да решим проблемите на обществените поръчки точно днес. Би било обаче, според мен подходящо утре да поканим тук госпожа Зинаида Златанова (реплики от ГЕРБ: "Браво!"), за да може да разясни какво е изпратено в Брюксел по споразумението за партньорство

подкрепите това мое предложение считам, че ще бъде добре за България. Мисля, че това е верният път в момента. Много време мина между първо и второ четене и междувременно се случиха

Вашите предложения се отнасят до днешното пленарно заседание. ние ще подкрепим предложението да дойде вицепремиерът, разбира се, председателят на Агенцията за обществени поръчки, но Ви обръщам внимание, че утре продължаваме с друга програма. Утре Законът за обществените поръчки не е предвиден като първа, втора, трета или четвърта точка в програмата. Така че когато дойде ред отново да гледаме Закона за обществените поръчки на второ четене, нека тогава да обсъждаме такова предложение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Нинова. Точно така разбрах и предложението на господин Ангелов, не по принцип да бъдат поканени, а във връзка с обсъждането на закона.

от всички парламентарни групи държим на присъствието на вицепремиера, на министъра и на представителите на Агенцията за обществени поръчки, правя процедурно предложение да бъде удължено работното време до приемането на Закона за обществените поръчки

госпожа Зинаида Златанова – министър на правосъдието, госпожа Павлова – директор на Агенцията по обществени поръчки. (Шум и реплики от КБ и ДПС.) Моята процедура е да бъде удължено работното време на Парламента до приемането на Закона за обществените поръчки. Благодаря. Уважаема госпожо Атанасова, не смятате ли, че след поканата на толкова министри и след такова предложение, би следвало да поканите и колегите си от ГЕРБ, които осезателно отсъстват от пленарната зала

Уважаеми колеги, нека да приключим с гласуването. Предложението на народния представител Емил Костадинов и група народни

Моля, прекратете гласуването. Гласували 96 народни представители: за 90, против 4, въздържали се 2. Параграф 2 е приет. Сега ще подложа на гласуване и процедурното предложение на госпожа Атанасова, за да се уверим в подкрепата на това процедурно предложение в пленарната зала

В залата присъстват 12 души от Парламентарната група на ГЕРБ, които поканиха 12 министри на заседанието на Парламента. Дневният ред е изчерпан, закривам заседанието. Следващото ще се проведе утре – 12 март, от 9,00 ч.